Dobro jutro! Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje. Začenjam 68. izredno sejo Državnega zbora, ki je bila sklicana na podlagi drugega odstavka 20. člena, prvega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obvestili o odsotnih poslankah in poslancih seje ter vabljenih na sejo sta objavljeni na e-klopi. Vse vas lepo pozdravljam! In prehajamo na **določitev dnevnega reda** 68. izredne seje Državnega zbora, predlog katerega ste prejeli v torek, 23. aprila, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika. Predlogov za širitev dnevnega reda nismo prejeli in zato predlagam zboru, da za današnjo sejo določi dnevni red kot ste ga prejeli s sklicem. Ker prehajamo na odločanje, vas prosim, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Glasujemo. Nismo Nismo sklepčni, zato glasujemo še enkrat. Glasujemo.

Nismo sklepčni, čeprav nas je v dvorani kar precej. Tako da čez 10 minut glasujemo še enkrat. Glasujemo torej ob 9.14. uri.

Spoštovani kolegice in kolegi, nadaljujemo prekinjeno sejo in glasujemo o dnevnem redu. Glasujemo. Glasujemo. Zdaj me pa zanima, če je kdo tukaj duh, ker jaz vas kar vidim nekaj, lep vzgled dajemo državljankam in državljanom, res. Nadaljujemo ob 10. uri. Prekinjam sejo, nadaljujemo ob 10. uri.